43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за т. 1 от нашата програма днес да бъдат проекти за решения за промени в постоянни комисии и делегации на Народното събрание. Подлагам на гласуване предложението за допълнителна точка в дневния ред.

До председателя на Народното събрание са постъпили писма от народните представители, както следва: - от Доброслав Димитров, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с което писмо ме уведомява, че по свое искане и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 желае да бъде освободен като член на комисията;

писмо от народния представител Иван Тодоров Иванов, който моли да бъде освободен на същото правно основание от заеманата от него позиция на член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; молба и от народния представител Пламен Цеков, който моли да бъде освободен от заеманата от него позиция на член на Комисията по околната среда и водите.

ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се предлага Проект за решение от Парламентарната група на ГЕРБ, с който Народното събрание да реши: „Избира Иван Тодоров Иванов за член на Комисията по околната среда и водите”. Разместването е вътрешно, тъй като се засича участието на народни представители в две комисии с оглед на времето на заседание на комисиите. Подлагам на гласуване Проекта за решение за промени в състава на Комисията по околната среда и водите, с което се избира за член Иван Тодоров Иванов. Гласуваме.

2, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира д-р Пламен Георгиев Цеков за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове”. Гласуваме.

Постъпил е Проект за решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове: „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Александър Стойчев Стойков като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 2. Избира Станислав Стоянов Иванов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове”. Режим на гласуване.

Във връзка с освобождаването на Александър Стойчев Стойков като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е постъпил Проект за решение за попълване на състава на Комисията

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Александър Стойчев Стойков за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения”. Гласуваме. За стенограмата се поправям – той се освобождава от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

европейските фондове. Гласували 124 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Постъпил е Проект за решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Димитър Иванов Аврамов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като член и заместник ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. 2. Избира Костадин Василев Язов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за член и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО”. Режим на гласуване, моля.

След напускане състава на Народното събрание от Стоян Мавродиев председателското място в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е свободно. Във връзка с това е постъпил проект за: „РЕШЕНИЕ за попълване на състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Димитър Иванов Аврамов от Парламентарната група на ГЕРБ за основен член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа”. Гласували

Постъпило е становище от Комисията по външна политика и отбрана, с което ще ни запознае господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по външна политика и отбрана относно Проект за решение за приемане на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република като Програма за развитие на въоръжените сили и определяне числеността на въоръжените сили, № 002-03-16, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2010 г. На редовно заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет проект. Бялата книга беше представена от министъра на отбраната. Съгласно изложените от вносителя мотиви, Бялата книга е резултат от проведения преглед на структурата на въоръжените сили. Въз основа на извършената оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност, документът предлага такава численост, структура, роля, мисии и задачи на въоръжените сили, които отговарят максимално на националните интереси. Ръководно начало за правителството е гарантирането на сигурността на отделния гражданин, на обществото и държавата. Това означава да се реагира адекватно на рисковете и заплахите, дори те да са породени на хиляди километри от нашите граници. Поради членството в Европейския съюз и в НАТО страната ни може да разчита по всяко време и при всякакви обстоятелства на солидарна подкрепа от съюзниците. Правото да ползваме максимална защита поражда съответно задължението да допринасяме за отбраната и сигурността на останалите съюзници. За да може да изпълнява задълженията си, България трябва да разполага с модерни, оперативно съвместими и боеспособни въоръжени сили, готови да участват в операции. Целта на Бялата книга е да очертае пътя, който българската армия трябва да следва, за да бъде армия на бъдещето, а не армия от миналото. Съгласно заложените в Бялата книга основи за изграждането и развитието на българските въоръжени сили, те трябва: - да бъдат достатъчно силни заедно със силите на съюзниците ни и да побеждават всеки неприятел във всеки потенциален конфликт; - да функционират според възприетите в НАТО практики и процеси на модерния отбранителен мениджмънт; да служат за пример на морална сила и смелост и да са модел за следване от армиите и на другите държави членки. Философията на настоящата промяна поставя акцент върху качеството. Чрез възприемане на качеството като основно мерило на постиженията ще може реално да се оцени кой какво дава за националната сигурност. за националната сигурност. На тази основа следва да се търси отговорност за несправяне с работата и съответно за определяне заплатата и кариерното развитие на всеки един от заетите в сектора. В сравнение с предприеманите досега реформи, този път се цели истинска трансформация, а не просто механични съкращения. По време на проведеното обсъждане народните представители Владимир Тошев, Красимир Минчев, Моника Панайотова, Венцислав Лаков, Спас Панчев, Ангел Найденов и Доброслав Димитров оцениха положително представения документ като пример за успешна публична дипломация, за прозрачност и откритост на политиката на Министерството на отбраната. Няколкократно беше приветстван стремежа да се установи реалистичен баланс между финансовите възможности на държавата и потребностите на отбранителния сектор за изпълнение на възложените функции и задачи. Господин Спас Панчев отбеляза също, че Министерството на отбраната неоснователно издига статута на Бялата книга в програмен стратегически документ. В изказването му се изтъкна важността на финансовото обезпечаване на бойната подготовка на българската армия, особено за контингентите, участващи в операции и мисии зад граница. Изразено беше задоволство от намерението за запазване на социалните придобивки на военнослужещите. подчерта необходимостта от допълнително аргументиране за размера на бюджета, предназначен за потребностите на отбраната на страната. По-убедително следва да бъде опровергано съществуващото убеждение, че разходите за отбрана са без възвръщаемост и без видими ползи за обществото. Господин Георги Пирински отбеляза ограниченото изложение в Бялата книга на отбраната на страната и защитата на териториалната цялост, които са поставени изцяло в контекста на чл. 5 от Северноатлантическия договор, а всъщност тези дейности са свързани с широк комплекс от задачи. Господин Пирински отправи предложения във връзка с управлението на собствеността на Министерството на отбраната, публично-частното партньорство при модернизацията и превъоръжаването, по-тясното сътрудничество със съюзнически държави при придобиване на нови отбранителни способности, както и забележки по проекта за решение за приемане на Бялата книга от Народното събрание.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

Бих искал да обърна внимание, че тя беше сроково обсъждана както на страниците на сайта на Министерството на отбраната, така и в отделни срещи. В това число по покана на политически сили, представени в Народното събрание, аз я представих отделно на тях. Мога да кажа, че тази Бяла книга представлява наистина част от системните усилия на нашето правителство за прозрачност и отчетност на провежданата отбранителна политика. Бялата книга е резултат от проведения през последните седем месеца преглед на структурата на въоръжените сили. Тя има за цел да представи пред вас, народните представители, а чрез вас и на обществеността основните резултати от този преглед и реформите, които той предполага да бъдат реализирани във времевия хоризонт началото на 2015 г. В този смисъл Бялата книга представлява концептуална програма за развитие на въоръжените сили. Въз основа на задълбочен анализ и реалистична оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност, на негативните и позитивните тенденции в развитието на средата за сигурност, сигурност, на системен подход към възможните сценарии за тяхното проявление са дефинирани националната политическа амбиция в областта на отбраната, ролята, мисиите и задачите на По нова методика са определени и минимално необходимите отбранителни способности и структура, които трябва да притежават въоръжените сили, за да са в състояние да неутрализират рисковете и заплахите и да изпълнят целия обем от задачи. На базата на тези разчети и на реалистична преценка на ресурсите – финансови и материални, които може да си позволи страната сега и в средносрочна перспектива, е определена и числеността на въоръжените сили. Предвижда се тя да бъде намалена постепенно в хода на преструктурирането от 44 хил. 100 военнослужещи и цивилни служители до не по-малко от 37 хиляди в края на 2014 г.

това се изразява и новият подход към строителството на въоръжените сили – не колко, с каква численост, а каква армия ни е необходима. Основният акцент, който беше поставен в цялата дейност на всички работни групи, осъществили прегледа, е качеството, а не количеството и способността като еманация на качеството, не числеността. Само така можем да знаем реално и във всеки момент каква е ползата за националната отбрана от всеки вложен в нея български лев. Количеството беше водещо в една вече отминала епоха, с чието тежко наследство все още се борим. Това, което търсим и намираме сега, е истинска промяна, а не просто механични съкращения, както е правено много пъти досега. Способностите на въоръжените сили не се изразяват само в качеството – дали въоръжението и техниката са нови или стари, но и в качеството на попълнението с личен състав, степента на неговата подготовка, в ефективността на командната им структура, както и в състоянието на отбранителната инфраструктура. Всички те са функция на реалните ресурсни условия, при които способностите се изграждат, поддържат и развиват. Ресурсните условия намират израз в структурата на разходите за отбрана. Предвиждаме да постигнем постепенно намаляване на дела на разходите за личен състав от 75% сега до 60% в края на периода и съответно увеличаване на разходите за бойна подготовка, за материално осигуряване и за модернизация. Това съотношение е близко до добрите практики и ще ни позволи да се откъснем от последното място сред страните – членки на НАТО, по разходи за издръжка на един военнослужещ и да създадем условия за постепенно достигане на средното ниво. Уважаеми дами и господа народни представители, България днес не е сама пред лицето на новите предизвикателства. Ние сме неотделима част от Европейския съюз и НАТО. Страната ни гради своята система за сигурност и отбрана на солидната база на колективната отбрана в рамките на НАТО и чрез пълноценно използване на механизмите на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Като пълноправен член България трябва да поеме своя дял в поддържането на колективните отбранителни способности на Алианса, защото не можем да искаме да се ползваме от максимална колективна защита, без да допринасяме за отбраната и сигурността на нашите съюзници. Основната цел на предложената концептуална програма е изграждането и развитието на единен за всички мисии и задачи комплект въоръжени сили, с единна система за командване и управление за мирно време и за време на кризи, със съответстваща на тези задачи организация, въоръжение, бойна подготовка, адекватно осигурени с необходими финансови и материални ресурси. С други думи, достигане и поддържане на възможния оптимален баланс между задачите на въоръжените сили, способностите, които те трябва да притежават, за да ги изпълнят успешно, и ресурсите, които българската държава, българските данъкоплатци могат да отделят за изграждането, поддържането и развитието на тези способности. Постигането на тази цел означава Република България да разполага с модерни, оперативно-съвместими и ефективни въоръжени сили, които могат да посрещнат и отговорят на заплахите там, където и когато те се зараждат. С приемането на тази Бяла книга за отбраната и въоръжените сили Министерският съвет до края на годината ще определи плана за развитие на въоръжените сили, пътната карта, по която ще бъдат осъществени промените и достигнат набелязани в нея цели. От своя страна ръководството на Министерството на отбраната ще подготви своевременно всички нормативни актове и планомерно ще организира и ръководи изпълнението на този план. В началото на следващата година ще предложим на вашето внимание инвестиционен план с реалистични и ресурсно осигурени проекти за модернизация на българските въоръжени сили с хоризонт до 2020 г. Накрая ми позволете да ви уверя в нашата решимост да реализираме така очертаните в Бялата книга основни направления на отбранителната политика с необходимата последователност и твърдост. Същевременно ще анализираме евентуални промени в обстоятелствата и в средата на сигурност и ще се стремим те да намерят адекватна реакция при практическата реализация на политиката в областта на отбраната. Благодаря ви за вниманието.

поздравя министъра на отбраната и Министерството на отбраната за изготвянето на този документ, който сам по себе си е изключително фундаментален за развитието на въоръжените сили на България. Тъй като министърът направи прекрасно представяне какво точно представлява Бялата книга и какво в конкретика се цели с нея, бих искал да се спра на три основни момента, които смятам, че са от фундаментално значение защо всъщност правим тази книга и защо тя е така важна.

Много често се бърка целта с реформата. Реформата е средство, с което може да се постигне дадената цел. Често, когато се чуе реформа, се представя съкращаване, намаляване, рязане на щатове, на бюджети, а реформата всъщност се прави единствено и само с една идея – да се постигне конкретна цел. Целта днес е да направим Българската армия модерна, съвременна, адекватна на ситуацията, в която се намираме. Това е от изключително значение, защото много често се започват механично реформи без да има идея защо всъщност се правят и не се довеждат докрай, тъй като няма как да стигнем там, закъдето сме тръгнали, ако не знаем накъде вървим. Второ, за да се изгради една такава цел, трябва да има реална преценка относно съвременната ситуация, съвременните заплахи,

Една от важните реалности е чл. 5 и това, че сме съюзници и членове на НАТО и на Европейския съюз. Ако това не бъде взето предвид, ние не можем да градим реална представа относно какво имаме необходимост. Член 5 ни дава сигурност, но ни задава и отговорности. Сигурност, че ако сме в затруднение, ако имаме заплаха, можем да разчитаме на помощта на нашите съюзници и отговорности, че ако наш съюзник е в затруднение или под заплаха, ние трябва да отговорим на нея, че когато Съюзът има необходимост да участва в мисии, ние трябва да сме там и да може да се разчита на нас. Реалността е, че ние трябва да бъдем предвидими съюзници. Нашите съюзни държави трябва да знаят на какво могат да разчитат, кога могат да разчитат и с какво ние ще участваме, когато е необходимо. Тази отговорност ни кара да бъдем много точни в нашите реформи и нашите сили. Чух няколко въпроса относно териториалната отбрана по време на представянето на Бялата книга. Териториална отбрана? идва въпросът срещу кого точно ще се браним териториално. По-важен е вторият въпрос – кога за последно България е могла да се отбранява териториално сама. Това е някъде преди 80 и повече години. Съвременната реалност е, че държава с размера на България със съвременните технологии едва ли може да се мери с много по-големите възможности на страните около себе си. Последната година чух много изказвания от тази трибуна, дори когато подготвяхме новия Закон за отбраната – сантиментални изказвания относно трите български армии, какво се случва сега, докъде стигнахме, защо армията е така малка. Сякаш умишлено или наистина има кардинално неразбиране, че съвременната армия не се гради на бройки, а на качество. Едва ли е имало някога в историята по-голяма разлика между добре екипирания и обучен войник и не така добре подготвения, отколкото днес. Едва ли има моменти в историята, когато е имало по-съвършено завършена отделна самостоятелна бойна единица – отделният войник, отколкото днес. Това е благодарение на съвременните технологии, които за наше огромно съжаление са изключително скъпи. Едва ли има по-голямо престъпление от наша страна да не си дадем сметка и да нямаме реална представа какво всъщност можем да си позволим и какво всъщност наистина ни трябва. Велик пълководец е казал, че необходимостта от геройство от страна на войниците се поражда от грешки на техните генерали. Нека не се самозалъгваме и да дадем на армията онова, от което има нужда – ясна, реална преценка за това какво можем да им да им осигурим, за да не стане така, че военнослужещите да платят крайната цена за нашите грешки. Трето – воля. Воля да вървим към една цел, поставена 5-10 години от днес, воля да поставим цел, която е отвъд сегашния мандат. Това за съжаление е рядко срещано явление по нашите политически ширини. Воля да се върви към реформа, чиито затруднения ще бъдат срещнати днес, за да се получи резултатът утре. Воля да се търси по-голяма цел. Смятам, че няма нищо по-важно от това да се реализира действително онова, за което се говори, да се реализира и да се стигне до крайното решение. В края на краищата единствено и само резултатите имат значение. А те се постигат чрез реална преценка за поставяне на реални цели и воля за осъществяването им. им. Всичко това ни довежда до днешния ден, до днешното гласуване, което ни изправя пред един въпрос – имаме ли куража за консенсус, имаме ли куража да постигнем съгласие по една национално отговорна цел, имаме ли куража да прехвърлим политическите граници и да застанем зад една-единна цел, която няма ляво и дясно. Тя е за всички ни. Ние вече извървяхме своята част от този консенсус, демонстрирайки безпрецедентна прозрачност, допитвайки се до всички, които имат желание да участват в дискутирането и създаването на този документ, вземайки предвид Дами и господа от опозицията, а може би и тези, които имат съмнения в себе си! Моят апел към вас е да извървите останалата част от другата половина от пътя. Откакто се дискутира тази Бяла книга, аз не съм видял фундаментални несъгласия, не съм видял кардинални разминавания относно разбирането. И ако сте искрени в това, което казвате – че не гласувате против нашите предложения просто защото се очаква от вас като опозиция да направите така, а когато видите предложения, които са добри и национално отговорни, ще ги подкрепите - то аз ви призовавам да направите това сега. Сега е моментът всички ние да докажем, че можем да бъдем обединени, че можем да проявим кураж за консенсус и да докажем, че в българския парламент няма просто политици, а има държавници! Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На вашето внимание представям един документ

ще го направим. Той вече е факт. Това е поредно доказателство, че ГЕРБ изпълнява своите ангажименти. Ние го правим по най-добрия и най-прозрачен начин. Преди да се стигне до тази Бяла книга, която сама по себе си представлява един уникален документ, защото е направена за изключително кратко време

отбраната, беше направен стратегически преглед на въоръжените сили, върху който фундамент се разработи тази концепция, тази програма за дългосрочното бъдеще на въоръжените сили на Република България. Казвам дългосрочно, защото тя надхвърля границите на 2013 г., която е заложена. Какво предстои оттук-нататък? След като този документ бъде приет – нещо, в което никой от нас не се съмнява, предстои нейното детайлизиране и конкретизиране в отделните сфери. Този документ, който е на вашето внимание, дава отговор на четири много важни въпроса. Първият въпрос е каква е отбраната, от каква отбрана имаме нужда ние. Изключително важен въпрос! Вторият важен въпрос е как ще постигнем създаването на такава отбранителна способност. Третият въпрос е кога това ще стане факт и реалност. Четвъртият въпрос, но не по-малко важен от предишния, на който се отговаря в този документ, в тази програма, е защо се прави това. Тази Бяла книга е уникална и поради това, че е втората в новата история на България. Първата беше издадена през 2002 г.,

Тази книга има отворен характер, което я прави изключително ценна и полезна като стратегическа програма. Това означава, че тя ще може да се развива, надгражда, ще може да се обогатява в съответствие с промените, които настъпват във въоръжените сили. Тя поставя началото на реформите. За първи път реформите, които се правят в армията, започват отгоре надолу. Първо, беше преструктурирано висшето командване на въоръжените сили и оттам нататък се започва надолу по вертикала – нещо, което досега, за съжаление през тези 20 години, никога не е било правено. Бялата книга представлява оптимален баланс между ресурса на държавата и способностите на въоръжените сили. Тоест, преди да бъде разработена, много добре са анализирани какви са икономическите и финансовите способности на държавата, за да може да се подготви една съответна отбрана, която да отговаря на тези финансови възможности. Изключително важен, елемент в тази Бяла книга това са целите, които са заложени, а те са: ефективно управление на отбраната и намаляване административната тежест и разходите на администрацията. Досега съотношението между личен състав, текуща издръжка и капиталови разходи беше една пирамида, която беше обърната обратно, тоест най-голям беше процентът в разходите за личен състав личен състав – 75%, по-малък беше процентът за текущи разходи – 24%, и най-малък е процентът за капиталови разходи. Представете си, как бихме могли да поддържаме една съвременна, една боеспособна армия, за която се отделят само 1% за капиталови разходи – нещо, което е изключително сложно, бих казал, дори невъзможно. Тази книга въвежда ново качество и нов стандарт на отбранителната политика, поставяйки точен, конкретен баланс между задачи, способности и финансов ресурс. Тя разработва и нова хуманна структура на въоръжените сили – нещо, което се прави за първи път през последните 20 години, като се фокусира най-вече върху професионализма, върху мотивацията и волевите качества на българските военнослужещи. Тя създава и нов отбранителен мениджмънт. Когато говорим за оптимизиране на разходите, ние имаме предвид, че трябва да се достигне това съотношение, което от дълги години вече е създадено и съществува като наложен стандарт в армиите на НАТО. Това съотношение е 50:25:25, като 50% са разходите за личен състав, 25% са текущите разходи и 25% са капиталовите разходи. Нашата цел, нашата идея в края на този период, когато това ще стане и реалност, да се приближим максимално, като ще имаме 60% разходи за личен състав, 25% за текущи разходи и 15% капиталови разходи. Това, което ще постигнем, поставяйки задача в този програмен документ, е, че ще бъдат увеличени значително средствата

Новото, което предстои да се случи и което ще стане факт, е, като се реализират поставените задачи в Бялата книга, и, че се въвеждат резервисти в армията, като се планира техният брой да достигне 3000 души през 2014 г. Ако всички тези задачи, всички тези цели, които ние сме заложили, в тази концепция, в тази програма за развитието на Българската армия, бъдат постигнати, ние имаме пълното уверение, че в края на този период ще имаме една по-модерна и една по-съвременна, една по-боеспособна Българска армия, нещо, което съм убеден, че всички в тази зала искат и желаят от сърце. Ето защо

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!

защото тази Бяла книга наистина дава една перспектива за развитието на армията, която ние трябва да отчитаме при нейното структуриране по-нататък. Както казаха, тя е втората Бяла книга, решена в условията, когато вече са избистрени нашите отношения с НАТО, когато сме членове не само на НАТО, но и на Европейския съюз. В това съдружество ние трябва да решаваме въпросите общо на европейския фронт. Бих искал да не се повтарям с колегите, а само да акцентирам на няколко основни положения в Бялата книга, които, може би, ще представляват интерес за вас и ще очертаят вашето виждане, когато трябва да гласувате. На първо място, Бялата книга дава добър анализ на това какви са заплахите на съвременен етап. етап. Основното е, че пряка териториална заплаха за страната ни... Вероятността за такава заплаха е минимална. Фактически се акцентира повече на асиметричните заплахи – на борбата с тероризма, на борбата за противодействие, за неразпространение на ядреното оръжие, борбата с кризите и други такива фактори. Поради тази причина, а и поради това, че сме членове на НАТО, в нашата евентуална териториална защита, ние разчитаме на активирането на чл. 5 от Вашингтонския договор, тъй като този договор дава възможност чрез чл. 5 да бъдат включени всички страни, които участват в НАТО при евентуална териториална агресия на дадена страна по дипломатичен или военен начин в подпомагане на дадената страна, която е

Като цяло бих искал да кажа, че тази нова структура, която се предлага, дава възможност за самостоятелно изпълнение на задачи от частите и подразделенията, самостоятелната им подготовка, което до голяма степен подпомага включването на тези части подразделения в общите операции с НАТО. Важен момент в предложенията на Бялата книга е един нов елемент в структурата на армията, като на него обърна внимание господин Караниколов – това е резервът на армията. Това не са запасняците, някои от вас сигурно са били запас, всъщност този резерв има съществена роля като активна бойна структура от елемента на Въоръжените сили. Това са около 3000 души или 8% от армията, за които най-важното е това, че те са уточнени по списък и дори само за това, че даден резервист участва в дадения резерв, той вече годишно получава възнаграждение, само заради това, че той е в списъка. Допълнително за обучение и за участие в операции се получава допълнително възнаграждение. Надяваме се по този начин да бъде проявен значителен интерес и този резерв да бъде своевременно попълнен с качествени кадри. Що се отнася до обучението на кадрите, в Бялата книга се прави изводът, че на сегашния етап – обучението като цяло, съответства на изискванията на военното професионално обучение и основни и съществени структурни промени няма да бъдат правени, като могат да бъдат правени определени оптимизации. Важен момент, който предлагат е, че дават възможност за обучение на цивилни лица, които са завършили висше образование да се учат в продължение на година и половина във Военния университет и да получават военно образование бакалавър, след което те могат да бъдат на съответните офицерски длъжности и да се развиват както всички останали офицери. Интересно е това, което е дадено в Бялата книга за инфраструктурната промяна в армията. Интересни цифри са примерно, че в момента има 8500 военни инфраструктурни обекта, тоест 8500 обекта на армията в цялата страна, които заемат 3 млн. 500 хил.

метра. Тук важен момент, на който също обръщам внимание, и в Бялата книга, а и в по-нататъшната дейност на самата армия ще бъде това, че постепенното освобождаване на тези обекти, което да става прозрачно и по целесъобразен както за държавата, така и за армията начин.

се запазват всички социални права и придобивки, които имаха досега военнослужещите – начина на формиране на тяхното основно възнаграждение, начина на формиране на допълнителното възнаграждение, получаването на необходимия брой заплати при пенсиониране, заплащане на безработна съпруга при участие в мисии, медицинско осигуряване и ползване на почивната база. Въпросите, които досега са стояли и придобивките, които са ползвали досега военните, няма да бъдат орязани в по-нататъшната реформа на армията.

приемането ни в НАТО – процентът, който се отделя от брутния вътрешен продукт за армията е от порядъка на 2,5 и стига почти до 3, а след 2004 г. той плавно намалява, за да стигне през тази година 1,41.

общи усилия да защитим такъв процент в бъдеще, през следващите години, за да може армията да реализира както реформата в нея, така и своята поддръжка.

която заедно с армиите от страните от НАТО, да участва активно в защита на страната и в съвместни операции. Затова аз ще гласувам за нея и ви приканвам, и вие да го направите. Благодаря. Няма. Думата поиска народният представител Венцислав Лаков, след това – господин Радославов. ВЕНЦИСЛАВ Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще бъда съвсем кратък. „Атака” ще подкрепи Бялата книга за отбраната. Това е един тъжен документ. Искам специално да благодаря на министър Ангелов, че се вслуша в нашите препоръки и съвети и в резултат на това в Книгата, в документа е записано, че: „Много от решенията се вземаха без задълбочен анализ и обосновка, с неосигурени ресурси. Пожелателното стратегическо мислене, съчетано с колеблива политическа воля, недостатъчно добре подготвена професионализация на въоръжените сили и волунтаристични користни решения за закупуване на различни видове въоръжения са в основата на факта, че градивният процес на развитие на способностите на въоръжените сили в голяма степен не се състоя. ...Натрупаните задължения на Министерството на отбраната към чуждестранни и български фирми за произведено или доставено въоръжение, техника и услуги, съчетани с практиката на системно нарушаване на принципите на добро и прозрачно управление, пренебрегването на основните механизми на планиране и допускането на сериозни нарушения на бюджетната дисциплина...” са причина за състоянието на армията. Искам само да уточня, че главната вина за съставянето и за приемането на тази Бяла книга, която днес обсъждаме, имат предишните кабинети и те трябва да бъдат посочени персонално. Става дума за правителствата на премиера Станишев, на Сакскобургготски и на Иван Костов. Те доведоха армията до това състояние, което сега е отчетено в Бялата книга. Изразявам едно пожелание: дано не се наложи да пишем Червена книга за българската армия. Благодаря ви. Благодаря. Реплики? Няма. Думата има народният представител Александър Радославов. АЛЕКСАНДЪР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 Предлага ни се днес да вземем решение по внесената Бяла книга от Министерския съвет и предложение за редуциране на състава на въоръжените сили до края на 2014 г. до 37 Аз мисля, че авторите са положили много усилия, за да ни представят този анализ и да предложат една програма за развитие на въоръжените сили. Както каза преди колегата Димитров, много важно е: каква е изходната база, за да се получат добри решения. Аз лично не мога да се съглася със следното: отъждествяването на способността на българските въоръжени сили за гарантиране на националната сигурност с потенциалната защита при необходимост от страна на НАТО като членове на този Алианс. В основата стои фактически чл. 5 като ние приемаме, че имаме пълната гаранция при всички случаи на необходимост, че фактически чрез тези съюзнически ангажименти, ще ни се гарантира националната сигурност. Има примери, които говорят, че страни-членки на НАТО, както една Турция и Гърция, когато имаше конфликт помежду им, НАТО не се намеси да спира военните действия и независимо, че и те са членове на НАТО от преди много години си поддържат едни от най-силните армии, а са ни й комшии. Така че тази теза поначало е много спорна. От самия документ се казва: днес е утопия да се мисли, че можем сами да защитим националната си територия без да разчитаме на Съюза, разбирай НАТО, на неговите колективни способности. При такова твърдение, можем ли въобще да говорим за национален суверенитет на страната, когато ние приемаме, че ако България не е член на НАТО, не е способна да защити своята национална сигурност. При това положение, като приемаме тази теза,

когато след три освободителни войни, действително беше изпаднала в една тежка катастрофа. И тогава обаче по Ньойския договор тези условия – за съкращаване и едва ли не за ликвидиране на тогавашната българска армия, бяха поставени от наши врагове, и то от победители в Първата световна война. Аз мисля, че ако погледнете историята ще видите, че българският народ и държава са успели след Първата световна война допреди Втората световна война наново да изградят една силна армия. И България имаше такава армия в началото на Втората световна война, въпреки че имаше за съюзник тогава една от най-силните държави – Германия, тоест ние винаги сме имали съюзници. След това във Варшавския договор също имахме силен съюзник – Съветският съюз, но и тогава българските въоръжени сили и армия бяха с невероятно по-големи способности и като техника, и като численост. Това се знае, това са истини! Тезата, че щом си в един съюз – военен, автоматически се решават проблемите на националната сигурност, аз не я приемам. По принцип искам да запитам господин министъра: защо при съществуващата численост на нашите въоръжени сили не се предприеме тази модернизация? Аз приветствам модернизацията. Има сериозни достойнства в труда,

Не мога да се съглася, че България е толкова бедна в момента, след като можем да поддържаме 60 хилядна полиция и дето се предвиждат някъде от 100 милиона само за подслушване, значи могат да се намерят пари, господин министър, моите уважения към Вас като професионален военен

Тече такъв аналогичен процес в някои страни на Европейския съюз, което се отбелязва от господин министъра. Но искам да обърна внимание, че преди няколко дни френският военен министър се изказа категорично против тенденцията за драстично намаляване на въоръжените сили на Европейския съюз, като направо си каза, че в този случай Европейският съюз ще стане протекторат на Съединените щати и на Китай и постави въпроса за разглеждане, както се казва, на европейско ниво, което се прие от ресорния комисар по отбраната. Така че това е спорен въпрос. Аз лично защитавам втората теза – че Европейският съюз трябва да има

и друго нещо. Аз съм абсолютно убеден в едно – че армията не е само, за да защитава, както се казва, националната сигурност от външни посегателства.

може ли въобще да се очаква, че тя би била гарант при такива ситуации в страната, при които никой не може да изключи какво и как ще се развият политическите събития въобще? Аз съм за модернизация на въоръжените сили при запазване на сегашната численост. Мисля, че са нужни допълнителни средства, които могат да се прехвърлят от бюджета на Министерството на вътрешните работи, като именно там се извърши редуцирането на числения състав, а не на Българската армия. В това съм абсолютно убеден, че като член на Европейския съюз България трябва да има действително боеспособност до голяма степен сама да защитава националната си сигурност, което ще бъде много по-решителен принос за европейската сигурност

Това, което искам да Ви репликирам, е, че участието на страната ни в НАТО дава възможност на самата страна – не говоря за армията, а за страната, с по-малко средства и с по-малко усилия да постигне същите цели за защита на своята цялост и на своята територия заедно, в съучастие с другите страни. Затова е необходимо именно участието ни и акцентът ни към НАТО. Що се отнася до това, което Вие визирахте за Кипър, той е малко

Турция, Гърция, Кипър и Великобритания дава възможност Кипър да съществува извън блоково. А когато вече през 1970-1972 г. се осъществява блоковото присъединяване на Кипър към НАТО, това вече беше нарушение на договора, което даде основание Турция да я нападне.

реши да направи някакъв преврат. Армията няма вътрешни функции в това отношение, господин Радославов. Армията би могла да има вътрешни функции за ликвидация на кризи от

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин Радославов, аз слушах Вашето изказване и видях само подкрепа за Бялата книга. Всъщност всеки един Ваш аргумент звучеше именно като извод защо правим тази Бяла книга.

Казахте, че тогава сме имали голяма армия. Да, а аз питам какви са били разчетите за тази армия и какво точно трябва да свърши преди да дойде съюзническата армия? Доколкото си спомням, беше нещо от сорта на два, може би три

тази огромна армия не само, че няма да ни даде сигурност, но ще ни дърпа и назад, тъй като тя ще бъде неосигурена и неподплатена с възможности. Съвременният войник, пак повтарям, е една изключително скъпа и ефективна бойна система. Това не е войникът от 1942 г.

Споменахте Китай и САЩ. Сериозно ли имате предвид, че можем да се сравняваме с тези армии и точно в коя част ще се сравняваме с тях? Ние можем да бъдем част от една по-голяма система, която евентуално да се сравнява с тези огромни държави, за което съм съгласен

за да бъде стълб на обществото за едни качества, на които хората да се възхищават, за достойнство, за кураж. А това се гради отново с една добре подплатена, добре финансирана

Така че трябва да ги питаме защо те поддържат такива въоръжени сили и такава модерна армия, след като и те са членове на НАТО и биха могли да разчитат на колективна сигурност. По отношение на вътрешния страж. На мен ми е ясно, че няма как на армията да й се

но моята теза си остава същата. Независимо че преди това сме били членове пак на едни други отбранителни съюзи, ние сме си имали много по-значима армия. Това, което се казва от господин Димитров, че едва ли не за какво са ни били тези над 700 ракети, които трябваше да унищожим, хиляди танкове и оръдия и какво ли не, каквото имаше – който е служил от нас в армията, много добре знае каква армия беше. беше. Там има един друг елемент. Мисля, че едно от най-полезните неща в Бялата книга е за Резервисткия корпус. Моите поздравления в това отношение към министъра, че най-после вече ще се вкара

носят своята вина за това състояние, което е в момента. Не би трябвало и сега да се влошава състоянието с намаляването на числеността. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Думата поиска народният представител Иван Костов. Заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! От името на Синята коалиция искам да заявя, че ние ще подкрепим Програмата за развитие на въоръжените сили, която Вие предлагате, със следните мотиви. Първо, защото действително тази програма е съобразена с основния принцип на действие на колективната система за сигурност на НАТО, залегнал в чл. 5 от договора. Независимо как се тълкува този член от различните места в залата, още през 2002 г. беше направен един неуспешен докрай да се съобразим с това обстоятелство, че действа такава колективна система за сигурност. Сега Вие го правите по един разумен, смислен, силен, сериозен начин, най-вече въвеждайки принципи за развитие на отбранителните способности, а не за купуване на техника, за инвестиции и за пълнене джобовете на концесионерите и на на собственици на футболни клубове, оставяйки Ви тежко наследство. Това е първият мотив. Вторият мотив, който за съжаление Вие не сте развили достатъчно силно в в аргументацията на своя документ, е, че светът се е променил силно от времето на Студената война. Армиите от времето на Студената война са безпомощни срещу високопрофесионализирани, технически добре снабдени и технологически добре управлявани и осигурени военни подразделения. Това е основната причина,

масови армии, огромен брой хора, хвърлени на бойното поле, големи касапници – това време е отишло безвъзвратно в миналото. В момента много по-високоефективни са малки военни подразделения, снабдени с

прочетете внимателно мемоарите за водените въоръжени действия в Ирак „Пустинна буря” и „Последната война” и ще разберете защо огромните армии от времето на Студената война са абсолютно безпомощни срещу това, което стои насреща. Това е много важна причина. Според мен, Вие я имате предвид, знаете я, много добре я реализирате през програмата, но не сте я казали явно. Третата причина, поради която следва да бъде подкрепен Вашият документ, е обстоятелството, че Вие

в едно, да ги интегрирате помежду си, така че да получите едно много смислено, много сериозно задание за въоръжените сили, наречено програма за тяхното развитие. Какво имам предвид? имам предвид? – трите основни направления: отбрана, участие в колективната система с бойни поделения и принос за националната сигурност на страната. Това са основните задачи според законите на страната за Българската армия. И Вие сте първият военен министър и това е първото правителство през последните 8 9 години, което постави нещата по този начин и решава задачите за развитието на въоръжените сили през тази призма, а не през призмата на апетитите за въоръжаване или апетитите кой да става генерал, кой да получава почести и т.н. Следва да бъдете подкрепен и Вие ще получите нашата подкрепа. Ние сме до такава степен впечатлени от Вашия документ, включително от начина, по който се изразяват понятията, категориите, от безупречния начин, по който стройно и смислено са подредени нещата в сферата на отбраната, че Ви даваме за пример на останалите колеги от кабинета. Например, при изслушването на последния кандидат за здравен министър, ние му казахме: „Иди си и ела с документ, приличащ на Бялата книга на

Искам да завърша изказването си с едно обръщение към мнозинството. Винаги, когато правителството върви в правилна посока, както в този случай, то ще има нашата подкрепа. Една-единствена забележка:

обучавате фактически 30-40 хил. души – това е неоправдано от всяка гледна точка. Знам обаче какво ще ми отговорите – че в страната има 50 висши учебни заведения, някои от тях създадохме тук, в Народното събрание, които имат по 15 студенти, например в Перник, така че защо пък Вие да нямате три висши учебни заведения за 40 хил. души? Истината е, че няма нужда от такова обучение. Има нужда от обучение на български офицери в чужбина, в центровете за обучение на НАТО. Защото нашата военна сила ще става по-могъща, ако е силно интегрирана в колективната система за сигурност. И накрая, за утешение на колегите, които гледат със завист към южните ни съседки, искам да кажа една дума. България не може да се противопоставя на въоръжените сили на Турция и Гърция, защото няма нужда да се противопоставя, те са съюзнически държави. Най-важното нещо, което не може да осмисли левицата и изглежда значителна част от псевдонационалистите в България, е обстоятелството, че България е престанала да бъде фронтова държава от падането на Берлинската стена насам. Това трябва да се разбере! Може би е малко трудно, но трябва да се напънем и поне в следващите 20 години да стигнем до този извод! Ние не сме на фронтова линия – между два враждуващи блока, а сме вътре

са се променили самите рискове, заплахите за външната сигурност на страната. Може би, когато България се развие ако се следва принципът за отделяне на тези средства, за които пледира министърът – 1,5% за отбрана, постепенно възможностите на българските въоръжени сили ще нараснат значително. Това обаче не е в зависимост от усилията на министъра на отбраната, а от усилията на всички институции в страната, на Народното събрание. От нас зависи дали България ще се развива бързо или ще тича на едно място, което е съвършено друга тема. Благодаря ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми гости на Народното събрание! Аз също съм сред хората, които без колебание мога да кажа, че самата идея за разработване на Бяла книга, и още повече резултатът, който ни е представен за обсъждане днес, не могат да бъдат отречени. Нещо повече, аз съм убеден, че проектът има своите достойнства и екипът, който се е ангажирал с тази разработка, заслужава висока оценка. Разбира се, уважаеми дами и господа народни представители, Бялата книга е политически документ. Или може би, господин министър, по-точно е да се каже „е и политически документ”. И трябва да кажа, че в този смисъл той носи определени белези на пристрастност и предубеденост, например по отношение на изводите и на заключенията. Разбирам от изказването на господин Лаков, че те са основните инициатори на тези констатации. Същевременно искам да подчертая, че имам усещането, че този документ носи известна едностранчивост и ограниченост, доколкото в рамките на предварителните консултации се оказва, че всъщност политическото ръководство на министерството се е затворило в рамките на управляващото мнозинство. Казвам това, защото без съмнение един подобен подход по отношение на документ, който предполага и изисква едно широко политическо и парламентарно съгласие, е неприемлив. И съответно този подход има своите рискове и своите минуси, които виждаме в предложения проект. Нека да се върна на оценките и на заключенията. Това, че те са силно критични и негативни по отношение на предишни управления, на предишни правителства, не е изненада. За съжаление, отрицанието отдавна се е превърнало в норма на политическите взаимоотношения. Изненадващо е, че с толкова лека ръка се зачеркват анализи, експертизи, аргументи, предложения, които са правени на военно, на политическо ниво, в т.ч. и с участието на редица чуждестранни специалисти. Лесно можем да видим предишни статии, предишни изказвания, в т.ч. разбира се и стенограми от заседания на специализирани комисии или тук в пленарната зала, за да видите аргументите за едно подобно твърдение. Дълго можем да говорим за предишни прегледи, в т.ч. и за предишната Бяла книга. Можем да говорим за решение за модернизация, за числеността на въоръжените сили, за трансформация. Можем, разбира се, да говорим и за необходимите способности. Казвам всичко това, защото в случая късата памет и отрицанието не са приемлив подход тогава, когато става дума за отбраната на страната и съответно за военната сигурност на страната. Уважаеми колеги, как ви звучи, например, твърдението и обвиненията към предишните управления за това, че те са оставили задължения и съответно натоварват с едни дългосрочни програми следващите управления и следващите правителства. Същевременно в случая се говори за план за развитието на въоръжените сили, който очевидно няма да бъде за една година. Или се говори за една дългосрочна инвестиционна програма, или, например, за програмата за модернизация, която е хоризонт 2020 г. Извинявайте, но в такъв случай съвсем естествен е въпросът с какво този план е по реалистичен и по-обвързващ, отколкото предишния план за модернизация, който беше приет 2004-2005 г.? Или с какво намеренията, които се заявяват сега за бюджет за Министерството на отбраната, съответно за отбрана в рамките на 1,5% от брутния вътрешен продукт, е по-вярно и по-задължително, отколкото предишните намерения за 2,6%, или пък за 2% от брутния вътрешен продукт? Още повече, че в случая не бива да се забравя, че всички министри, съответно бюджетите на министерствата, са заложници на решенията и на финансовата политика на един единствен човек в сегашното правителство и това е финансовият министър господин Симеон Дянков. Според мен отговорът е – с нищо. При честата смяна на позициите, при тази непоследователност, която се демонстрира в различни сфери, има опасност Бялата книга и съответно всички следващи намерения, заявени като проекти на нормативни документи да се превърнат наистина в добри намерения. Отсъствието на ясно заявени цели и съответно намерения, които да бъдат представени сега за модернизация и превъоръжаване превъоръжаване на въоръжените сили, поставя редица въпроси по отношение на числеността и на въоръжените сили, и на Българската армия. Всъщност, уважаеми дами и господа народни представители, решението за числеността е една от ключовите решения днес, които ни предстои да одобрим. И аз съм съгласен с това, че то присъства в рамките на почти всички изказвания на народни представители. Но, за да стигнем до отговор на въпроса каква численост е необходима и какво можем да одобрим, необходимо е да имаме и отговорите на редица други въпроси, свързани с технологичното и техническото обновление на Българската армия. Иначе, уважаеми народни представители, какви способности и капацитет изграждаме, ако се разчита само на съкращаване на личен състав и на извеждане на старо въоръжение и на бойна техника. Държа да подчертая, че няма как да подкрепим едно подобно решение, ако не знаем намеренията и прогнозите за компенсиране на намалената численост. Анализът на средата за сигурност, съответно на рисковете и на заплахите, са необходима отправна точка, но те могат да послужат и съответно за мотивиране или за обосноваване на всякакви количествени параметри. И аз тук ще се съглася с част от изказването на народния представител Иван Костов. Да, аз съм съгласен, че силната армия не е многобройната армия, но също така ще трябва да се съгласите, че армия – малка по състав, зле въоръжена и още по-зле подготвена, е по-лошият вариант. И в този смисъл аз казвам, че не извеждаме на преден план числеността, но, за да стигнем до числеността на армията и на въоръжените сили, има редица обстоятелства, които трябва да бъдат налице и които трябва да ни послужат като основа за вземане на това решение. Не става ясно – и това са поредица от въпроси, които е хубаво да бъдат зададени – защо числеността на българската армия се намалява с близо 1/4 от сегашния й състав, а същевременно Министерството на отбраната и структурите, които са на подчинение на министъра на отбраната не просто запазват сегашната си численост, а се увеличават? Или, защо например е толкова голяма числеността на съвместното командване на силите и същевременно съставът на Сухопътните войски се орязва с близо една бригада? Оставям настрана въпроса, че това, което предвижда като състав от две бригади, е предвидено да се управлява от четири управленски нива. Също така оставям настрана и въпроса защо съставът на Сухопътните войски е сведен по-малко от 30% от числеността на въоръжените сили? това се подчерта в някои от изказванията, че Бялата книга дава отговор на един важен въпрос, всъщност на въпроса от каква отбрана имаме нужда и каква отбрана можем да си позволим. Аз си мисля, че по-верен би бил въпросът от каква отбрана имаме нужда и как да я постигнем? Защото другото е по-скоро проява наистина на един фискален фундаментализъм, който се следва в редица сфери на управлението и на дейността. Същевременно оценките за средата за сигурност, оценките за рисковете и заплахите в този случай е превръщат в средство за пране на съвест. Съжалявам за тази констатация, но тогава, когато се види, че финансовата целесъобразност и счетоводните съображения доминират по отношение на редица решения, които се съдържат и в Бялата книга, се налага подобен извод. Да, със сигурност финансовите разчети са важни, но те не могат да бъдат единствените и не могат да бъдат доминиращите тогава, когато става дума за

записа за мисиите и задачите на въоръжените сили, по отношение, разбира се, на текста, който предполага задачи, свързани с националната отбрана в условията на активиран чл. 5, обаче от гледна точка на следното – имаме ли отговора на въпроса: какъв е периодът от време, който е необходим съответно за планирането, за активирането на коалиционните сили, за тяхното развръщане на българска територия и за началото на взаимодействието им с националните отбранителни сили? Ако нямаме отговора Ако нямаме отговора на този въпрос, а него го няма в Бялата книга, в такъв случай резонни са опасенията, които заявяват колегите. Очевидно е, че става дума за достатъчно продължителен период от време до задействане на колективните сили. В този смисъл излиза вторият въпрос: възможността на един адекватен национален отговор със силите, с които разполагаме и можем ли да компенсираме с достатъчно национални усилия и адекватност това забавяне във времето при въоръжено нападение? Отговорът на този въпрос стои стои във всички аргументи, които бяха изложени от страна на колегите. Само ще маркирам, че има доста нетипични и несвойствени задачи, които са регламентирани по отношение на въоръжените сили в мисията за приноса към националната сигурност в мирно време. Има задачи, които са доста разтегливи и като рамка, и като съдържание, и това ги прави неприемливи. Само го отбелязвам като част от аргументите и резервите, които имаме по отношение на проекта. Всъщност, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, това са аргументи, които мотивират позицията на Парламентарната група на да не подкрепим предложения ни проект. Няма да влизам в повече детайли, но има редица неясноти, които са свързани например със средствата – тук колегите говориха доста за бойна подготовка, бойни части. Какви са средствата, които се предвиждат в рамките на следващите години за бойна подготовка на Българската армия, на въоръжените сили, за научноизследователската и за развойната дейност? Има редица неясноти по отношение на партньорството и взаимодействието с отбранителната индустрия. Маркирам всичко това, за да кажа, че те не се заключават като аргументи и като резерви само в онова, което по-подробно коментирах. Има обаче, господин министър, още едно смущаващо обстоятелство в частта за социалното осигуряване и социалните дейности. Аз се надявам да получим отговор дали това е само въпрос на технически пропуск, или зад него стои нещо друго? Става дума за това: в тази част е регламентирано, че само здравното осигуряване е за сметка на държавния бюджет, за разлика от закона, който регламентира и здравното, и социалното осигуряване на българските военнослужещи за сметка на държавния бюджет. Надявам се, че Вие ще отговорите: дали това е само технически пропуск? Уважаеми дами и господа, завършвам още веднъж с позицията на парламентарната група, че няма да подкрепим, въпреки високата оценка, която имаме за разработката – в част от нейните текстове, предложения ни проект за Бяла книга и съответно проекта за решение.

аз съм изключително разочарован от това, което току-що чух. Имам чувството, че не сме чели същия документ. През цялото време се опитвах да открия това, което се казваше, в това, което съм чел. Изключително разочарован съм: по време на заседанието на комисията вчера много точно и внимателно прочетох Вашето изказване там – също доста сериозно се разминава с това, което направихте като изказване сега. Нямало конкретно заявени цели. Честно казано, по-конкретно от това едва ли може да бъде формулиран един такъв документ, който планира отбраната за следващите десет години. Увеличена численост на командването. Това е сериозно заявление, при положение че миналата година Министерството на отбраната имаше близо 1500 служители – днес има 980. Много ми е интересно: с какво точно са се занимавали тези 500 души повече миналата година?

За съжаление, на въпроса, който зададох в моето предно изказване: дали имаме куража да имаме консенсус, дали имаме куража да застанем единни, за да можем да убедим обществото на България защо трябва да отделя средства за отбрана, явно получих своя отговор – не! Някои от колегите, надявам се не всички отляво, нямат куража за консенсус, нямат куража да застанат зад една единна национална цел. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Уважаеми господин Найденов, репликата ми е към Вас. Искам да припомня на залата, че в предишния парламент председател на Комисията по отбрана и като такъв не направихте нищо, за да вразумите изпълнителната власт, която си позволи тогава разхищаващи покупки на хеликоптери, но без бронезащита и въоръжение. Имаше идея да се купуват корвети – слава Богу, тя не се осъществи. Сключиха се договори за самолетите „Спартан”, които се оказаха безпричинно много. В крайна сметка всички видяхме и розовите БМВ-та. Къде бяхте, господин Найденов, като човек, който трябва да упражнява парламентарен контрол и да не се правят такива глупости, които сега са причина да няма пари за армията и да приемаме съкращения, които са принудително предизвикани от това безпаричие? В този смисъл е цинично да критикувате документа, след като самият Вие и вашата политическа сила носи вина за това, което сте направили и което е докарало армията до този хал. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Трета реплика има ли? Няма. Господин Найденов, имате възможност за дуплика.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Димитров, опитах се съвсем добронамерено да ви кажа какви са нашите аргументи. Вие обаче чувате само една част, която ви е удобна и изгодна – не чувате онова, което казвам до края на изречението. Говоря, че няма ясно заявени цели за модернизацията и вие ще признаете, че тепърва ще предлагате Плана за модернизация и превъоръжаване. Поне такива са намеренията, които заявихте с „Хоризонт 2020 г.”. Какво например ще придобиете догодина или какво например ще придобиете след две години? Или къде например са посочени въоръжението, бойната техника, платформите? Вероятно те не са посочени от някакви съображения за секретност. Къде са разгледани? разгледани? Понеже казвате „Това е политически документ”, как вземате решението за числеността и как решавате това уравнение, ако вие не знаете какви са изходните ви параметри? Не знаете и коментирате, общо взето, намерения, свързани със задачи; имате някакви виждания за модернизация, за инвестиции, за развитие в рамките на десетгодишен период от време, но сега казвате, че числеността на Българската армия ще бъде не по-малко от 26 Тя е резултат, тя не е предварително условие! И за да бъде резултат, трябва да имате изходни данни. Вие ги нямате – ето това казвам. Тази численост може да бъде и много, тази численост може да бъде и малка - в зависимост от вижданията на различните народни представители. Става дума за убедителни аргументи, които да направят информирано решението на народните представители. Вие нямате тази обосновка – аз за това говоря. Второ, говорите за числеността. Извинявайте, но как тълкувате намаляването на българската армия с близо една четвърт и същевременно казах, от 9600 на 10 300 – числеността на Министерството на отбраната и съответно на структурите на подчинение на министъра? Или как тълкувате тези над 3000 човека – състав на съвместното командване на силите? Не Ви ли се струва, че е голямо и че то се доближава до размерите, съответно до структурите и мащабите на един Генерален щаб на Българската армия отпреди години нещо, което Вие критикувате? И накрая говорите за консенсус. Какъв консенсус, като се срещате преди това с част от политическите сили и не се срещате с другите, в това число и с представителите на опозицията? Консенсус може да има по начина, по който, примерно, го прави работната група за подготовката на проекта на Стратегия за национална сигурност – с експерти на различните парламентарни групи, с различните парламентарни групи, за да потърсят онова, което е различие, и да преодолеят тези различия. Това не е път към консенсуса и няма как да разчитате на консенсус. Господин Лаков, на Вас няма да Ви отговарям. Вие имахте членове в Комисията по отбрана. Не мога да тълкувам неговите действия и неговата активност. Със сигурност част от тези решения, за които Вие говорите, са преди периода, в който аз съм бил председател на Комисията по отбрана. Аз нямам никакви основания да бъда недоволен от дейността на Комисията по отбрана в предишен период от време, в това число и по отношение на контрола върху изпълнителната власт. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. За изказване думата поиска народният представител Георги Пирински. Заповядайте, господин Пирински. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Повечето от онова, което исках да кажа, беше изтъкнато от господин Найденов в неговата дуплика в отговор на отправените към него реплики, но все пак искам да добавя още едно-две съображения, що се отнася и до моята позиция, която ясно заявих в Комисията по външна политика и отбрана, че ще се въздържа при гласуването, което ни предстои. Две съображения: безспорно централната част от предложения проект, подчертавам – проект, за Бяла книга е разделът за ролята, мисиите и задачите. Той се намира в началото на документа. Вкратце е повторен и в последните две-три страници. И продължавам да държа и да защитавам тезата, че има сериозен дебаланс между обосновката и осмислянето на задачата „Отбрана” и, господин Димитров, не толкова териториална, колкото национална отбрана, и задачата за задгранични, някъде са наречени експедиционни мисии. Аз съвсем не разглеждам националната отбрана като само бойни действия на границата при нападение, тъй като очевидно тази хипотеза е силно променена в съвременните условия, а по-скоро в изграждането на национална система за подготовка и на професионалните Въоръжени сили, и на резерва, и на цялото общество, и на учащите се по въпросите на националната отбрана. Когато променяхме Конституцията през 2007 г. втората алинея в чл. 9 предвижда, че задачите на въоръжените сили се определят със закон и там има текстове, които говорят именно за тези разширени задачи, свързани с изграждането на Въоръжени сили в новите условия. И считам, че в документа тази част, тази група задачи са несистемно разработени, разхвърлени, загатнати на различни места, а те са централни, даже, ако щете, господин министър, по отношение на ефективността на бойни части, които биха изпълнявали мисии далеч от границите на страната. Защото такива бойни части трябва да са подкрепени и морално, и материално от едно общество, което е наясно с мисиите на националните си въоръжени сили, подкрепя различните видове задачи, включително и такива, които са отвъд обхвата на чл. 5. И що се отнася до задгранични мисии, в документа се споменава, че предстои дискусия по концепцията на НАТО, както знаем, в началото на м. ноември. Знаем, че там продължава тази дискусия за съотношение между операции в рамките на територията на страните от чл. 5, и отвъд тази територия. И тук считам, че има един дебаланс по отношение на развитието и акцентирането на тази амбиция на възможности в рамки до 1000 души, които са изписани конкретно, доколкото подобни мисии трябва да се разглеждат като не основната, а допълнителната функция на националната отбрана и то при ясно определени условия. Вторият въпрос, уважаеми колеги, за самия статут на проекта, който ни е предложен, и типа решение, което ни се предлага. Аз посочих и в комисията, че решението, което Министерският съвет е взел по този документ за мен е странно, тъй като в т. 1 на това решение се говори, че Министерският съвет одобрява проекта за решение, който Народното събрание да приеме. Липсва текст, че Министерският съвет приема Проекта за Бяла книга, което би трябвало да е т. 1 от решението. И вече като т. 2 – предлага на Народното събрание да одобри или да подкрепи този проект. Така както е формулирано – досега имаме проект, а именно с гласуването в Народното събрание този проект ще стане Бяла книга. И няма как, господин Димитров, това да е продукт на работата на Народното събрание, имайки предвид всичко, което господин Найденов изтъкна. Така не се прави общ проект. Благодаря ви. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по дискусията? Няма. Господин министър, заповядайте. Към Вас имаше въпроси. Ще Ви помоля да се опитаме да приключим до 11,00 ч. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За мен естествено не е изненада, че някой от вас, съобразявайки се със своята съвест, ще гласуват „против”, „въздържал се” или „за” проекта. Този проект Министерският съвет го прие като проект поради една проста причина,

всичко мога да приема, но не мога да приема обвинения, които са изсмукани от пръстите – „едностранност”, „ограниченост”… Ами, господин Найденов, господин Мерджанов много добре знае, че аз поисках среща с Парламентарната група на БСП и с Парламентарната група на ДПС,

Второ, спорна била отправката към ч. 5 на Вашингтонския договор?! Ами, като е спорна, значи е спорно и членството на България в НАТО!? Тогава се питам защо Коалиция за България на времето гласува и ратифицира Вашингтонския договор?! (Шум няма да отговарям на изявените идеи да противопоставяме една система на друга. Защо не можем да започнем сега модернизация? Ами, не можем да започнем поради простата причина, че аз изплащам задължения на предишното правителство. Изплащам ги в рамките на 256 милиона и тогава няма да задавате въпроса защо за здравеопазването не достигат толкова средства?!

Съвършено съм съгласен с някои от народните представители, които оспориха идеята, че Гърция и Турция са ни противници. Ами, ако бяха противници, и Румъния във Варшавския договор, щяхме да имаме разработки срещу Румъния, но нямахме такива разработки, нямахме планове за отразяване на агресия от румънската държава като член на Варшавския договор. Защо сега трябва да имаме планове или да сравняваме нашите въоръжени сили с въоръжените сили на Гърция и Турция? Такава отправка към историята е контрапродуктивна.

По отношение на някои въпроси, които бяха зададени – няма как да отговоря на неистини. Три хиляди било съвместното командване на силите. Ей Богу, аз не зная колко души и никъде в Бялата книга няма да намерите състава на съвместното командване на силите. Четири нива на управление са три нива на управление: стратегическо, оперативно, тактическо. Намаляваме с още 230 души администрацията. След като я намалихме с 30%, сега я намаляваме с още 230 човека. Увеличаваме администрацията!? Увеличаваме командната структура!? Ние я намалихме с 34%, сега я намаляваме с още 34%. Пак е увеличение за вас. Е, не Само за здравно осигуряване ли е посочено, че е от държавата? Вижте, имаме Раздел „Медицинско осигуряване на военнослужещите”. Не сме си поставили за цел да разработим системата на пенсионно осигуряване на военнослужещите поради простата причина, че няма и нямаме намерение да я променяме. Тя ще остане такава, каквато е сега. Говорите за модернизация. Аз се опитах в моето встъпително изказване да обясня – модернизация на въоръжените сили не е само закупуване на нова техника и въоръжение. Та Та ние и сега имаме излишно въоръжение и техника и то в достатъчно добро състояние, за да може да бъде използвано. Не е само въоръжение и техника, това е качество на личния състав, качеството на попълнение в личния състав, неговата подготовка, обучение, образование. Тук напълно приемам критиките по отношение на системата за военно образование, но това е един по-следващ етап, вероятно на следващата Бяла книга. Отсъстват определени цели и компенсиране на намалената численост, да търсим някаква компенсация на намалената численост. Ами, каква по-голяма компенсация, след като намаляваме с 5700 военнослужещи на активна служба и създаваме 3 хиляди резерв?! Това не е ли компенсация? ли компенсация? Бих искал предварително да благодаря на онези народни представители, дами и господа, които ще гласувате за Бялата книга, ще приемете тази численост, а тя не е изсмуквана от пръстите. Както виждате, всичко тук се върти около численост, численост, численост, бройки и т.н. Това не е било нашата задача. Нашата задача в Бялата книга е била да ви посочим какви способности трябва да имат въоръжените сили, и те ще ги имат. Аз от своя страна мога да ви гарантирам, че тази Бяла книга ще бъде изпълнявана така, както я приемете. Благодаря ви. (Ръкопляскания от

Вие трябва да бъдете особено щастлив, а не толкова разгорещен, защото днес получихте най-високата, бих казал, бляскава оценка от господин Костов – такава, каквато той не е правил даже на министрите от собствения си кабинет. Това – първо. (Шум шум и реплики), че чрез парламентарния си секретар и неговите разсъждения отправяте покана и бъркате армията с Народното събрание, това е Ваше жестоко заблуждение. Поканата към Парламентарната група не е дошла лично от Вас. Разсъжденията на парламентарния Ви секретар са едно, а истинска покана до парламентарната група не е получена. Това не беше съвсем лично обяснение, господин Мерджанов. Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по дискусията? Няма. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване следния проект: „РЕШЕНИЕ „РЕШЕНИЕ за приемане на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността на въоръжените сили

която следва да бъде достигната до 31 декември 2014 г.” Гласувайте този проект за Решение.

Преди да дам почивка, едно съобщение. Уважаеми народни представители, в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, в 11,00 ч. в Северното